Sada ćemo točku 8. i 9. preskočiti pa bih preporučio ukoliko je to moguće da Odbor što prije raspravi tu problematiku i dostavi svoje mišljenje Saboru kako bi mogli raspraviti te dvije točke. Prelazimo na točku 10. To je - Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o suradnji u cilju i jačanja sigurnosti opskrbe energijom, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 787. Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za gospodarstvo, za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Ivan Bubić, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva. Izvolite. **Bubić, Ivan** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene saborske zastupnice i zastupnici, dame i gospodo. Ovim zakonom potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o suradnji u cilju jačanja sigurnosti opskrbe električnom energijom koju su dva premijera potpisali u Zagrebu dana 8. veljače 2011. godine u izvorniku na hrvatskom i na mađarskom jeziku. Sporazum i rezultat zajedničke želje za daljnjim promicanjem i produbljivanjem međusobne suradnje i uzajamnog pružanja pomoći u cilju sprječavanja nastanka ili otklanjanja eventualnih kriznih stanja u opskrbi energijom. To je ujedno i krovni sporazum koji obuhvaća niz sporazuma o pojedinim elementima sigurnosti opskrbe te otvara mogućnosti uzajamnog uskladištenja obaveznih zaliha nafte i naftnih derivata, zajedničkog istraživanja i eksploatacije ležišta ugljikovodika duž zajedničke državne granice, građenje, korištenje, održavanje rekonstrukcije i otklanjanje pogonskih smetnji na električnim dalekovodima i cjevovodima koji prolaze preko zajedničke državne granice kao i pristup energetskoj infrastrukturi i skladišnim kapacitetima u kriznim situacijama. Sporazum je također u duhu Direktive Europske unije koja nalaže razvoj nacionalnog institucionalnog i zakonodavnog okvira vezanog uz pitanja sigurnosti opskrbe energijom, te potiče suradnju susjednih država kao i regionalnu suradnju na zajedničkom djelovanju za sprječavanje i otklanjanje poremećaja u opskrbi energijom. Pri potpisivanju sporazuma iz ovog Zakona razmijenjeno je pismo ministara vanjskih poslova Republike Mađarske sastavljeno u Budimpešti dana 8. veljače 2011. i pismo potpredsjednika Vlade i ministra vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske sastavljen u Zagrebu dana 8. veljače 2011. Tim pismima se potvrđuje volja da se u nacionalnim zakonodavstvima dvije zemlje osiguraju uvjeti za provođenje sporazuma. Sporazumom se predviđa i izrada zajedničkog plana intervencije u uvjetima poremećaja opskrbe energijom tržišta, odnosno u kriznim situacijama. U odnosima Republike Hrvatske i Republike Mađarske ovaj sporazum predstavlja element daljnjeg unapređenja i produbljivanja međusobne suradnje država i doprinosi nastavku učvršćivanja i razvijanja prijateljstva odnosa Republike Hrvatske i Republike Mađarske. Stoga predlažem donošenje ovog zakona. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnikom. Evo isto nekoliko riječi o jednom prijedlogu zakona. Dakle, između Republike Hrvatske dakle o suradnji i Republike Mađarske i gdje je doista vidljivo da ove dvije zemlje imaju izuzetno dobru suradnju prije svega u energetici, a siguran sam kako vrijeme odmiče da će taj sporazum, odnosno i ta suradnja biti daleko veća i bolja u bilo kojem drugom smislu. Ali dakle, danas govorimo isključivo o energetici. Naravno da nam je cilj da sa Vladom Republike Mađarske razvijemo i dobrosusjedske, gospodarske odnose i da ta razina trgovanja između dvije zemlje bude daleko veća nego što je na današnjoj razini. Svakako ovdje ovaj sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Republike Mađarske je rezultat zajedničke želje za daljnjim promicanjem i produbljivanjem zajedničke suradnje i uzajamnog pružanja pomoći na području sigurnosti opskrbe energijom dvije susjedne zemlje. Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Republike Mađarske o suradnji u cilju jačanja sigurnosti opskrbe energijom stvaraju pretpostavke za daljnje aktivnosti dvije susjedne zemlje na tome području. To područje obuhvaća uzajamno skladištenje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata, zajedničko istraživanje i eksploataciju ležišta ugljikovodika duž zajedničke državne granice. Također se suradnja proširuje na građenje, korištenje, održavanje i rekonstrukcije električnih dalekovoda i cjevovoda koji prelaze preko zajedničke državne granice te pristup energetskoj infrastrukturi i skladišnim kapacitetima u kriznim situacijama. Postoji interes Republike Hrvatske da što prije završi sve potrebne postupke za stupanje na snagu sporazuma, a time i stvaranje formalno-pravnih uvjeta za učinkovitu provedbu sporazuma i tako se ovaj Sporazum predlaže po hitnom postupku. Poštovane kolegice i kolege, rekao bih nekoliko riječi o kapitalnim ulaganjima šta smo to do sada učinili i šta je to izgrađeno u ovoj u ovoj suradnji između dvije naše zemlje. Završen dvostruki četiristo kilovoltni dalekovod Ernestinovo – Pečuh. Struja će zbog tehničkog pregleda u hrvatskom dijelu prvi puta poteći danas, a redovni rad dalekovoda će biti pušten u travnju. Završena je gradnja novog dvostrukog četiristo kilovoltnog dalekovoda koji će povezati Hrvatsku i Mađarsku na trasi Ernestinovo – Pečuh, a struja će zbog tehničkog pregleda u hrvatskom dijelu prvi put poteći u petak dok bi dalekovod u redovni rad trebao biti pušten u travnju. U gradnju toga 86,4 km dugog dalekovoda 44,1 km je u Hrvatskoj. Velike prijenosne moći 2200 megavata ljeti, a 2600 megavata zimi. Hrvatska elektroprivreda i njihovi mađarski partneri partneri uložili su 39,5 milijuna eura pri čemu na hrvatsku stranu otpada 159 milijuna kuna, to smo naravno dobili podatke u Hrvatskoj elektroprivredi. Ta strujna autocesta između Hrvatske i Mađarske donijet će brojne velike koristi, prije svega povećat će sigurnost opskrbe električnom energijom, posebice sjeveroistočnog dijela Hrvatske, budući da trafostanica u Ernestinovu je glavna točka napajanja toga dijela Hrvatske, dobiva dodatni pravac za napajanje i s četvrte strane Mađarske, uz ostatak Hrvatske, Bosnu i Hercegovinu, te Srbiju, također podaci iz Hrvatske elektroprivrede. Istodobno će se smanjiti mogućnost velikog poremećaja u radu elektroenergetskih sustava obiju država, i poboljšati sposobnost njihove ponovne uspostave, smanjit će se i očekivani iznos neisporučene energije, što smanjuje troškove sustava i povećava pouzdanost pogona. Zato nije ni čudno da je važnost gradnje takvih infrastrukturnih kapaciteta za prijenos energenata naglašena, i na energetskom summitu u Budimpešti, na kojem je sudjelovala i hrvatska premijerka gospođa Jadranka Kosor. Pripreme aktivnosti za gradnju dalekovoda trajale su 10-ak godina, što je i uobičajeno za vrijeme za pripremu tako složenih projekata u Europi i u svijetu. Stoga klub Hrvatske demokratske zajednice podržava prijedlog Zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Hrvatske, i Vlade Republike Mađarske, a sve u cilju jačanja sigurnosti opskrbom električnom energijom. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege. Potvrđivanje sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o suradnji u cilju jačanja sigurnosti opskrbe energijom je, ovaj prijedlog zakona je formalne naravi jer mi potvrđujemo ili ono što je već i potpisano i nešto što je definitivno potrebno, korisno, i ne samo sa Mađarskom, nego i sa svim susjedima, jer to je temelj temelj ili osnova za sve ostale potrebne pojedinačne ugovore po pojedinim područjima, kao što je slučaj to i sa ovim prijedlogom zakona, i nema nikakvih razloga da se ovaj sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske ne podrži, i mi u klubu Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika podržat ćemo ovaj prijedlog zakona. Sasvim sigurno da je on nama koristan, međutim definitivno treba postaviti pitanje koliko smo mi osposobili naše sustave koji će biti predmet suradnje, jer temeljem ovog sporazuma i međusobna komunikacija, i moguća međusobna korist definitivno ovisi i o osposobljenosti s jedne ili s druge strane granice sa infrastrukturnim objektima, po pojedinim područjima, kad govorimo o energetici i koji su ovdje spomenuti. Sasvim sigurno da sve ovo što smo čuli i od kolege u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice, što je napravljeno je dio nečega što, zbog čega su ljudi u elektroprivredi i plaćeni, na koncu konca to su i trebali napraviti i tu je se prije može postaviti pitanje zašto već to nije napravljeno, jer činjenica da kad govorimo evo o opskrbi električnom energijom, da naše gospodarstvo plaća najskuplju električnu energiju u Europi. Što je ozbiljan problem za razvoj našeg gospodarstva, jedan ozbiljan problem, i nešto što ćemo, što bi svaka odgovorna država u jednu od prvih mjera krenula, a to je da gospodarstvu, posebno izvoznom gospodarstvu osigura jeftiniju električnu energiju. Da li je to ovaj sporazum temelj, možda je, možda i nije, ali u svakom slučaju problem je, za naše gospodarstvo, ponavljam posebno izvozno gospodarstvo trpi posebne štete zbog neharmonizirane, neučinkovite i monetarne politike, a i a i fiskalne. Drugo, da smo imali taj sporazum da smo napravili neke infrastrukturne objekte koje smo trebali davno prije napraviti, sasvim sigurno naše gospodarstvo ne bi pretrpilo onu štetu koju je pretrpilo sa plinskom krizom, gotovo sigurno, štete su ogromne, prema tome to je jedan od razloga koji upućuje na potrebu pravovremene reakcije upravo u stvaranju uvjeta, stabilnih uvjeta, prije svega za one koji stvaraju novu vrijednost i u ovoj državi ako je išta potrebno, potrebna je nova vrijednost u smislu razvoja, jer pojeli smo već puno toga, sa potrošnjom umjesto da usmjerimo ili damo podršku onima koji stvaraju novu vrijednost. I zaključno, stvarno nema nikakvog razloga ne podržati ovaj sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske, uz naglašavanje potrebe za promjenama u pristupu i dizanju kapaciteta, koji će omogućiti da temeljem ovog sporazuma ukupne benefite podignemo u naš, prije svega u našu korist. Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Imamo jednu prijavljenu zastupnicu, uvažena zastupnica Mirela Holy. Izvolite. Hvala vam poštovani potpredsjedniče. Pa iskreno, ja nakon što sam pročitala ovaj prijedlog zakona, kojim se potvrđuje taj sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o suradnji u cilju jačanja sigurnosti opskrbe energijom, nisam sigurna da li trebam ili ne trebam podržati ovaj dokument. On kada se ovako čita u ocjeni stanja i sve zvuči dobro, međutim kada čitam sami tekst sporazuma, odnosno njegov prijevod, moram naglasiti da je on meni toliko komplicirano napisan i nekakvim zakučastim jezikom da je meni ostalo otvoreno cijeli niz pitanja ustvari u vezi ovog sporazuma, i šta to znači konkretno za Republiku Hrvatsku, i šta ćemo mi po ovom pitanju ustvari trebati napraviti, i na šta se mi konkretno obvezujemo. Naime, svi smo vrlo dobro upoznati sa time da je naša najveća naftna kompanija INA, koja je djelomično u državnom vlasništvu i u velikoj suradnji, odnosno u suvlasništvu sa MOL-om, koja je mađarska naftna kompanija, i da cjelokupni ovaj sporazum vjerojatno treba gledati i kroz prizmu tog odnosa koji postoji već sada između Republike Hrvatske i Republike Mađarske. Meni su posebno nejasni članak 2. stavak 6. i članak 3. stavak 2. pa bih molila uvažene predstavnike Ministarstva gospodarstva ako su u mogućnosti da objasne što to konkretno uopće znači. Pa ću pročitati, članak 2. Sporazuma stavak 6. kaže da ugovorne stranke potvrđuju da je od iznimne važnosti da u slučajevima kriznih situacija u opskrbi energijom postoje izrađeni okviri suradnje na području stvaranja i korištenja obveznih zaliha nafte i naftnih derivata i prirodnog plina te da se djelujući u duhu solidarnosti osigura nediskriminirajući pristup cjevovodima za transport ugljikovodika i na njih priključenim skladišnim kapacitetima po principu najpovoljnijeg korištenja. Ja bih doista molila da se to nama zastupnicima i zastupnicama koji možda nismo toliko pravno potkovani prevede na neki zdravo razumski jezik jer ja ne znam što konkretno proizlazi iz ove odredbe. I članak 3. koji mi je još sporniji, stavak 2. – ugovorne stranke će uzajamno osigurati mogućnost dvosmjernog transporta u cjevovodima za transport nafte te mogućnost korištenja skladišnih kapaciteta koji su spojeni na cjevovode osobito u cilju neometane opskrbe rafinerija nafte ugovornih stranaka i rafinerija nafte u regiji. Ova obaveza ugovornih stranaka se odnosi na kapacitete koji nisu vezani ugovorima te na kapacitete vezane postojećim ugovorima koji u stvarnosti nisu iskorišteni, a u skladu s nacionalnim zakonodavstvom. Znači, mi vidimo tu da se tu uzajamno osigurava mogućnost dvosmjernog transporta u cjevovodima za transport nafte. A dobro je poznato da postojeći cjevovod, JANAF-ov cjevovod u RH nije dvosmjerni cjevovod, odnosno da je on jednosmjerni i da projekt "Družba ADRIA" kojim je taj cjevovod trebao postati dvosmjerni nije zaživio, a izgleda da ni neće zaživjeti. Pa vas molim da nam date objašnjenje što se konkretno i ovim odredbama ustvari Zahvaljujem. Želi li predstavnik predlagatelja uzeti riječ? uzeti riječ? Gotovo je, rasprava je gotova. Želi li predstavnik predlagatelja uzeti završnu riječ? Da. Uvaženi Ivan Bubić, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva. Hvala gospodine potpredsjedniče. Uvažena kolegice saborska zastupnice kratko ću vam odgovoriti najprije na ovo vaše drugo pitanje na točku 3. zakona stav 2. Zapravo slobodni kapaciteti i ugovoreni … koji se ne koriste stavljaju se na raspolaganje. I ovaj prvi članak 2. stav 6. – radi se da se primjenjuju tržišni uvjeti u slučaju poremećaja. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Zaključujem raspravu, glasovat ćemo kad se za to steknu potrebni uvjeti.